(SDP)** Prelazimo na 1. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Ja molim članicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Nadicu Jelaš da podnese izvješće.

(SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 42. sjednici održanoj 16. rujna 2014. godine pisani zahtjev zastupnice Marine Lovrić-Merzel, podnijet putem punomoćnika dana 3. rujna 2014. godine predsjedniku Hrvatskog sabora o obnašanju zastupničke dužnosti budući da je dana 28. kolovoza 2014. prestala obnašati dužnost županice Sisačko-moslavačke županije čime joj je prestala dužnost koja se smatra nespojivom s obnašanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Marini Lovrić-Merzel, izabrane sa liste SDP-a Hrvatske, HNS-Liberalni demokrati, demokrati, IDS-a i HSU-a u VI. izbornoj jedinici započelo 22. prosinca 2011. godine zbog nespojivosti dužnosti iz članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te da je istog dana njezin zamjenik Zoran Vasić započeo s obnašanjem dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru. Kako je Marina Lovrić-Merzel sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnijela pisani zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti pa je mirovanje zastupničkog mandata Marini Lovrić-Merzel prestalo osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, a istim danom prestalo je i obnašanje zastupničke dužnosti njezinom zamjeniku Zoranu Vasiću. Bez rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem članka 13. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno, dakle sa 8 glasova za, predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice. Dana 11. rujna 2014. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Marine Lovrić-Merzel. Zamjenik zastupnice Zoran Vasić dana 11. rujna 2014. godine prestaje obnašati zastupničku dužnost. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. Molim nastavite dalje. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 42. sjednici održanoj 16. rujna 2014. godine zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Milenka Mikulića iz Biograda na moru za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Branka Hrga zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Branko Hrg zastupnik je VII. saziva Hrvatskog sabora te na osnovu članka 76. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno, dakle sa 8 glasova za, predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke koja glasi ovako: "Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Branka Hrga po privatnoj tužbi tužitelja Milenka Mikulića iz Biograda na moru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona po tužbi koja je podnijeta Općinskom sudu u Koprivnici pod brojem 4K-160/14-3. Dopustite mi da pročitam i obrazloženje. Povjerenstvo je zauzelo načelan stav da po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela treba davati odobrenje za pokretanje kaznenog postupka. Međutim, u slučajevima privatnih tužitelja kao i u slučajevima kada oštećenik kao supsidijarni tužitelj stupa na mjesto državnog odvjetnika jer je državni odvjetnik ustanovio da nema osnova za pokretanje ili vođenje kaznenog postupka, povjerenstvo će Hrvatskom saboru predložiti uskraćivanje odobrenja. Naime, stav je povjerenstva da je institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, a vođenje kaznenog postupka, kao i sve radnje koje bi se u svezi s time morale poduzeti moglo bi onemogućiti zastupnika u obnašanju njegove dužnosti te time utjecati na rad Hrvatskog sabora. Kazneni postupak može se pokrenuti i nakon isteka mandata, s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napraviti stanku do 15 sati. Nastavit ćemo u 15 sati Izvješćem ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2013. godini. Zahvaljujem.